pa vas molim da to uvažite, primite na znanje. Nastavljamo raspravu s točkom 10. dnevnog reda, a to je predstavljanje. Molim? **Salapić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče, u ime kluba HDZ-a tražimo stanku od sat i pol vremena.

koju ste zakazali u 9,30 sinoć. Ovdje smo sjedili do skoro pola noći. Zakazali ste sjednicu 9,30. Pet minuta prije početka sjednice mi smo svi došli. Ovdje ste nas obavijestili da sjednica počinje u 10. Jučer ste imali stanku više od sat vremena kada ste pripremali materijale za nastavak sjednice, pa vas molim da sukladno onome što ste napravili jučer napravite i danas. Tražimo stanku od sat i pol radi materijala koji smo primili 5 do pola 10. Moram vas obavijestiti da su materijali podijeljeni na klupe u 8 sati. To smo jučer rekli čim budemo mogli to smo učinili, a ja vam po Poslovniku određujem stanku, a mislim da je stanka od pola sata dovoljna. Izvolite evo stanka pola sata, pa nastavljamo s radom u 10,35.